Nastavljamo sa: - Prijedlogom zaključka kojim se obvezuje glavni ravnatelj HRT-a da Hrvatskom saboru dostavi dopunjeno izvješće o iznosima plaća na HRT-u – Predlagatelj Predlagatelj zaključka je Odbor za informiranje, informatizaciju i medije. Prijedlog akta ste primili. Predlagatelja pozivamo da dođe na radno mjesto. Radit ćemo bez predlagatelja. Otvaram raspravu. U ime kluba Nezavisnih ljevičara kolega Branko Vukšić, nije prisutan, gubi pravo klub rasprave po ovoj točci. U ime kluba Hrvatskih laburista kolega Dragutin Lesar, također nije prisutan, klub gubi pravo rasprave po ovoj točci. U ime Kluba zastupnika HDZ-a kolegica Sunčana Glavak i kolega Jasen Mesić. Hvala lijepa gospođo potpredsjednice, kolegice i kolege. Ovo pomalo liči na dramsku seriju, vjerujem da svi već znate o čemu je riječ. Međutim, držimo da je nedopustivo što eto već u ne znam kojoj epizodi pozivamo glavnog ravnatelja HRT-a gospodina Gorana Radmana da nam dostavi ono što bi sukladno svim zakonskim propisima trebalo biti javno i transparentno. Dakle samo ću podsjetiti da je prvo klub HDZ-a uz potporu svih klubova zastupnika u Hrvatskom saboru podržao našu inicijativu i da smo zatražili da nam se dostave bruto iznosi plaća zaposlenika na javnom servisu koji godišnje od hrvatskih građana dobiva 1 milijardu i 300 milijuna kuna i samim time HRT dužna nam je bila dostaviti te podatke. I kolege iz drugih klubova i na tematskoj sjednici koju smo zatražili govorili smo da je nedopustivo ignorirati Hrvatski sabor. Nakon nekoliko upozorenja glavni ravnatelj nam je ponovno dostavio nešto što nema veze s onim što smo mi tražili. Dobili smo podatke koji se odnose na 2013.i 2014. godinu a podsjetiti ću da je ove godine glavni ravnatelj ukinuo tzv. zabranu povećanja plaća i da mi u ovom trenutku zapravo ne znamo kakvo je stvarno stanje. Dobili smo antidatirane podatke u ovome što je dostupno bilo članovima Odbora za medije, jednako tako usuđujem se reći da je ovo lažno zbog toga što primjerice u ovom izvješću uopće ne postoji HRT-ov centar u Čakovcu koji je ove godine otvoren, dakle on je nepostojeći, nema uopće podataka da se on nalazi i u poslovnim knjigama ili da bi se morao nalaziti u financijskim izvješćima HRT-a. Za ilustraciju Za ilustraciju samo ako ste pogledali ovaj dokument trenutno na HRT-u ima 27 rukovoditelja radnih jedinica. Dakle to je bez ravnateljstva, 27 rukovoditelja. Ovdje su nama dostavljeni koeficijenti, pa nam je tako bilo rečeno da svatko iole pametan može otprilike izračunati koliko su konačni iznosi plaća, pa su tako onda najniža plaća za jednog jednog od 27 rukovoditelja radnih jedinica neto plaća preko 20 tisuća kuna. Između ostalog ovdje se nalazi i neko radno mjesto koje se zove sekretar režija. Ja doista bih voljela znati što radi sekretar režije na HRT-u? S obzirom S obzirom da ću pola vremena morati ostaviti kolegi Mesiću samo ću vas podsjetiti da se o svemu tome očitovala i povjerenica za informiranje koja je rekla da s obzirom na sve navedeno kako se radi o zahtjevu za bruto plaćama zaposlenih na HRT-u da je mišljenja da se radi o raspolaganju javnim sredstvima što jednako tako i mi govorimo, a informacije o raspolaganju javnim sredstvima trebale bi biti automatski dostupne javnosti, dakle bez provođenja testa razmjernosti javnog interesa budući da se ne radi o klasificiranim podacima. Držim jednako tako nedopustivim što je glavni ravnatelj na sjednici odbora usudio se reći da nam takve podatke ne može dati pozivajući se na niz na niz zakonskih odredbi. Kolegice i kolege vi vrlo dobro znate mi kao zastupnici u Hrvatskom saboru dobivamo i raspolažemo podacima koji imaju oznaku tajno, vrlo tajno i ograničeno i znamo kako se s takvim dokumentima postupa. Da li je Hrvatska radiotelevizija nešto super tajno? Ako jest onda ćemo dozvoliti i dalje da nas ovakav način ignorira glavni ravnatelj. Kolega Mesić će nastaviti. Hvala vam. **Zgrebec, Dragica Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Kolegice i kolege. Kao što ste već čuli vezno za zaključak imali smo dodatnu raspravu na Odboru za medije gdje smo zaključili da se u rok od pet dana može dostaviti nadopuna one čuvene tablice koju smo dobili temeljem našeg prvog zaključka. Bez obzira što se predsjednik Sabora gospodin Leko kao što je to sam ustvrdio čuo sa gospodinom Radmanom odmah nakon što je zaprimio kao predsjednik Sabora zaključak Odbora za medije koje je čini mi se donesen jednoglasno u suradnji svih kolega koji su prisustvovali na toj sjednici Odbora za medije. Nakon toga uslijedio je dopis gdje gospodin ravnatelj ponavlja de facto svoje stavove i da na neki način ponovno odbija dostaviti Hrvatskom saboru traženo za zaključak. U međuvremenu smo imali i tematsku sjednicu Odbora za medije gdje smo raspravljali o ponovljenim i novim slučajevima otkaza novinarima na HRT-u gdje smo imali raspravu vezano uz slučajeve opomena pred otkazima novinarima koji su članovi Programskog vijeća i koji su kao takvi upozorili na određene stvari i kao članovi Programskog vijeća tražili objašnjenja vezano za prijetnje otkazom novinarima. Naravno da nisu dobili odgovor nego su još dobili opomenu pred otkaz što su se uopće to usudili pitati. Poštovane kolegice i kolege, već dvije godine u ovom Hrvatskom saboru nastojimo našim apelima, diskusijama i svime ostalome glavnog ravnatelja natjerati natjerati ili privoliti da na neki način obavlja svoj posao korektno. To nismo uspjeli u svojim diskusijama, to nismo uspjeli sa našim zaključkom. Nisam siguran da ćemo to uspjeti i s našom dopunom zaključka. Ali to nas navodi da se zapravo više ne obraćamo glavnom ravnatelju nego se na neki način obraćamo vama kolegice i kolege koji svojim glasom kada glavni ravnatelj podnese izvješće produžujete dalje njegov mandat. To se prije svega moram zapitati mi zastupnice i zastupnici u Hrvatskom saboru šta to činimo ako od nas izabrani nadzorni odbor traži glavnog ravnatelja da podnese ostavku, a mi nakon toga smijenimo nadzorni odbor, šta se to od nas očekuje ako mi prihvaćamo ostavke članova nadzornog odbora, a ne postavljamo pitanje što to radi glavni ravnatelj. Šta ćemo učiniti mi kao zastupnice i zastupnici u Hrvatskom saboru ako na naš zaključak koji smo jednoglasno izglasali u Hrvatskom saboru se glavni ravnatelj oglušuje ili šalje nepotpune, a usudio bih se reći vjerojatno i netočne i neadekvatne podatke? Vrlo brzo ćemo imati novo izvješće glavnog ravnatelja, raspravljat ćemo i o otkazima novinarima, i o financijskom stanju, i o programu, i o zaključku. Hoćete li kolegice i kolege uporno svojim glasom produljivati taj mandat? Očito da gospodin glavni ravnatelj ne uvažava zaključak Hrvatskog sabora. Jeli vam to svejedno? Jel vas to možda potiče kolegice i kolege na razmišljanje ili je točno ono što se može čuti u kuloarima da je glavni ravnatelj upravo tu zato što je loš, da je upravo tu zato što ga je i Povjerenstvo za sukob interesa reklo da ima određene grijehove vezano uz prijavu imovine, da je glavni ravnatelj upravo tu zato što stalno dolaze sve gora i gora izvješća sa HRT-a, da je upravu tu zato što je toliko loš da ga se može svaki sljedeći tjedan smijeniti ukoliko ne bude slušao upute? A približavaju se kolegice i kolege parlamentarni izbori, svi znamo da HRT kao javna medijska institucija ima veliku moć u informiranju hrvatskih građana, hrvatskih birača. Vrlo skoro ući ćemo u predizbornu kampanju parlamentarnih izbora, sa takvom televizijom, sa takvim čelnim čovjekom koji ovdje u Hrvatskom saboru kaže da on s programom nema ništa, da to određuju urednici ko da ih on nije birao, a zakon mu je dao upravo te ovlasti da može odlučivati i zato snositi odgovornost. To je bila jedna od argumentacija izmjena i dopuna Zakona o HRT-u. Kolegice Kolegice i kolege,nitko nas, nas u opoziciji ne može uvjeriti da to nije razlog. Da li je HRT doživjela neku financijsku konsolidaciju? Da li je program kvalitetniji? Da li su tamo bolji međuljudski odnosi? Da li se tamo radi na slobodi novinarskog mišljenja i izražavanja? Ne. Na sva ta pitanja odgovor je ne. I jedini odgovor koji preostaje da upravo takav loš ravnatelj odgovara onima koji uporno za njihova izvješća glasaju. A zašto glasaju? Pa vjerojatno zato što im predsjednici njihovih stranaka koji sjede na drugoj strani Markovog trga u Vladi Republike Hrvatske daju takve naputke. Kolegice i kolege. Kada ste donosili ili kada smo donosili Izmjene i dopune Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji argumentacija je bila da se popravi stanje na Hrvatskoj radioteleviziji. Sjećate li se da smo imali ovoliko puta raspravu o Hrvatskoj radioteleviziji u Hrvatskom saboru? Sjećate li se ikada da je Hrvatski sabor donio zaključak, uputio ga u nekoj instituciji i da se ravnatelj te institucije oglušio? Pa kolegice i kolege ako to tako prođe pa onda je gospodin Radman moćniji od svih zastupnika kukuriku koalicije koji glasuju za njegovo izvješće. Jer očito je nekog nazvao i rekao ja ću poslati to u Sabor a očekujem da pripadnici tvoje stranke, članovi tvoj stranke u Hrvatskom saboru ponovno glasuju za moje izvješće. To znači da će se pokazati da je moćniji i od vas, kao što se pokazalo da je moćniji od članova Nadzornog odbora koji su tražili njegovu ostavku. A mi smo umjesto da tu ostavku pozorno razmotrili mi smo razriješili nadzorni odbor koji smo zajednički birali u Hrvatskom saboru. I to na većinu prijedloga vladajuće kukuriku koalicije. Poštovane kolegice i kolege da ovo što govorimo nije samo naš stav pokazuje vam i ljestvica medijskih sloboda Reporteri bez granica. Eksplicite se navodi problem Hrvatske radiotelevizije. Isto tako u dokumentima Europskog parlamenta na nekoliko mjesta navodi problem Hrvatske radiotelevizije. Ako i dalje zagovarate zakon, izmjene i dopune Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji kao dobar princip onda je potpuno jasno da je vodeća struktura na Hrvatskoj radioteleviziji na čelu sa glavnim ravnateljem potpuno kriva. Kolegice i kolege nema drugog razloga zašto tolerirate glavnom ravnatelju gospodinu Radmanu ovakvo ponašanje nego to da se radi o čovjeku koji je upravo na tom mjestu zato što je loš, zato što ga se može uvijek smijeniti zbog njegovih pogrešaka i zbog toga što je na takvom mjestu ucjenjiv i mora ispunjavati naloge koji dolaze od gospodina Milanovića sa druge strane Markovog trga. Kolegice i kolege predlažemo da se donese ovaj zaključak i onda stvarno da se pozove u Hrvatski sabor glavni ravnatelj da obrazloži još jedanput svoje stavove i da ga se tom prilikom pozove na odgovornost i da se glasa o o njegovom razrješenju. Hvala vam lijepa. S obzirom da se ravnatelj, glavni ravnatelj HRT-a pozivao na određene zakonske prepreke da udovolji zahtjevu Sabora za dostavom podataka mislim da je pisano očitovanje povjerenika za informiranje kojega je izabrao ovaj Sabor otklonilo sve dileme o tome koje podatke ravnatelj ne samo u Saboru nego prema mišljenju povjerenika za informiranje morao objaviti na internetskim stranicama Hrvatske radiotelevizije. I to su podaci koji se odnose imenom i prezimenom, glavni ravnatelj, nadzorni odbor, programsko vijeće, voditelji pojedinih programa te njihove bruto plaće. Dakle plaća u Hrvatskoj je Zakonom o radu definirana kao bruto plaća i ona je stala na stanovište da se radi o podacima koji moraju biti javno dostupni na internetskim stranicama. I ponavljam javna objava imena i prezimena osoba koje obavljaju određene, upravljačke, nadzorne ili rukovoditeljske funkcije kao i njihove bruto plaće predstavljaju element dobrog upravljanja je sukladan Zakonu o pravu na informacije i objava bruto plaća interes, javni interes. Tako dugo dok glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije ne izvrši i ne postupi po ovom mišljenju, stavu povjerenika za informiranje je ignoriranje i Sabora i kršenje zakonskih propisa. Dakle ako je do sada bilo što sporno imamo tumačenje onoga koga smo ovlastili da intervenira u takvim slučajevima. Svatko drugačije postupanje je kršenje zakona. Za kršenje zakona idu smjene ili ostavke. Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Kolega Lesar, u pravu ste, reći ću vam samo još jedan detalj koji se dogodio na sjednici Odbora kojoj je bio nazočan evo i potpredsjednik Batnić, bilo je gotovo nedopustivo čuti iz ustiju glavnog ravnatelja kako dovodi u pitanje ispravnost zaključka Hrvatskoga sabora. Dakle on je propitkivao jesmo li mi ovdje na plenarnoj sjednici zapravo njemu naredili uvjetno rečeno nešto da mora učiniti protuzakonito. Dakle to se nije, ja mislim dogodilo u povijesti Hrvatskoga sabora. I ja znam da hrvatska javnost gleda sa zgražanjem na ovo što mi radimo, o čemu raspravljamo. Ljudi teško žive, ljudi žele malo optimizma u našoj zemlji. Visoka im je RTV pristojba, dužni su je plaćati po zakonu, inače im dođe ovrha. Dakle ljudi više ne mogu podnijeti ovakva nadmetanja, ovo više nije političko samo nadmetanje, ovo s ljudske razine nema više nikakve pristojnosti prema Hrvatskom saboru. Mi ovdje ne predstavljamo sebe osobno, predstavljamo ljude koji su nas izabrali. Ono što još moramo jedanput spomenuti, primjerice BBC, dakle javni servis objavljuje i za tzv. njihove velike zvijezde njihove plaće odnosno za talente, dakle to je sve dostupno zato jer su financirani javnim novcem. Ako sve tvrtke, sva poduzeća, svi dužnosnici, svi koji dobivaju svoja primanja javnim novcem, koji su plaćeni javnim novcem moraju i dužni su to transparentno javnosti predočiti. Ja ne vidim kolegice i kolege doista na koji način može od svih nas, oprostite na izrazu, raditi budale raditi budale ravnatelj HRT-a. Mi to ne smijemo dopustit, mi moramo zaštititi dignitet sebe samih i Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega Mesić, ja se neću osvrtati na ono što ste vi govorili o glavnom ravnatelju niti o tome da on otpušta zbog delikta mišljenja odnosno govora žene, novinarke koje su samohrane majke ili su pred penzijom, o tome da je ravnatelj eksponent vladajućih itd. Čini mi se da uopće nije više pitanje nadmetanja pa niti ovdje u ovom Saboru između oporbe i pozicije, to je pitanje poštivanja ovog Sabora. To je pitanje poštivanja ne oporbenih zastupnika nego zastupnika vladajućih. Jeste li i vi i mi svi zajedno uistinu kao izabrani predstavnici hrvatskog naroda i svih drugih koji žive u Hrvatskoj ono vrhovno tijelo politike koje treba zastupati sve i kreirati politiku države ili smo mi ti samo potpuno nevažni. I ponavljam, ne samo oporbeni zastupnici, nego još više, vladajući, zastupnici vladajućih. Jeste li vi tu potpuno nevažni i irelevantni za neke koji si uzimaju pravo da ignoriraju bilo koji zajednički zaključak, opet naglašavam zajednički zaključak i oporbe i vladajućih. Dakle pitanje je digniteta ovog Sabora, hoćemo li mi svi skupa, a prvenstveno hoćete li vi jer ste većina prihvatiti takav svoj minorni irelevantni položaj u hrvatskoj politici ili nećete. Hvala lijepo. Jasen (HDZ)** Pa uvaženi akademiče, upravo ovo što ste rekli smo nastojali apostrofirati u nastupu u ime kluba. vi ćete se sjetiti da već dvije godine ovdje raspravljamo o glavom ravnatelju, da mu upućujemo kritike, da upućujemo sugestije, sve sa željom da bi stvarna HRT bila jedna prava institucija od opće vrijednosti za čitavu Hrvatsku i hrvatsko društvo. Ni u jednoj našoj sugestiji nismo uspjeli, ni u jednoj raspravi, ni u jednoj kritici, ni u jednom upozorenju, ni u jednom apelu za spas novinara, ni u jednoj stanci u ime kluba koji smo imali niz da bi upozorili na stanje na HRT-u. Nikada u tome nismo uspjeli. Konačno, kao što ste vi lijepo rekli, donese se jedan jednoglasni zaključak gdje klubovi zastupnika postave zajednički zahtjev koji ravnatelj potpuno izignorira. Pored toga dođe mišljenje ovlaštene osobe šta je to javno interesantna informacija informacija kojoj se može imati pristup, i taj dokument dobije i nakon toga ponovno glavni ravnatelj to iznegira i još da izjavu pred kamerama HRT-a koji naravno njegovu izjavu lijepo prezentiraju i s time obezvrijedi i pravobraniteljicu i zastupnike u Hrvatskom saboru, kao što vi kažete iz opozicije i pozicije. Kompletno sve to izignorira i još bahato kaže radije ću da me smijene nego što ću ja ispunjavati zaključke Hrvatskog sabora. E to je ono što mi želimo vidjeti. Neka dođe gospodin ravnatelj ovdje vezano uz ovaj zaključak kad će dostaviti materijale pa da vidimo stvarno da l' će to ovdje reći i onda me zanima kako će kolegice i kolege iz vladajuće Kukuriku koalicije glasati i da li će biti dosljedni u onom što su zaključili. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Josip Borić, replika također na izlaganje Jasena Mesića. Kolega Mesić, ovo je za mene definitivan poraz Hrvatskog sabora u srazu sa ravnateljem HRT-a, jer sama činjenica da mi moramo moliti nekog ravnatelja, pa makar to bilo i HRT-a, da nam iznese neke podatke je zastrašujuća i zabrinjavajuća za dosege demokracije u Republici Hrvatskoj, zaista. A zašto je to tako? Zato kad nešto postaviš na krive temelje to ne možeš zazidati na dobro i neće izaći na dobro, a krenulo je sjećamo se na na samom izboru. Sjetimo se našeg pozivanja na konsenzus, na mogućnost da barem predložimo. Na kraju je to izašlo na činjenicu da je Kukuriku koalicija sama predložila, sama izglasala, sama brojila i sama imenovala tog istog ravnatelja i naravno da smo došli u ovu situaciju. Ova situacije je izraz i nemoći predsjednika Sabora da ovaj dom postavi na vrh piramide političkog sustava u Republici Hrvatskoj i mi smo jednostavno postali inferiorni svima koje smo imenovali ovdje ovdje u ovom domu, i premijeru i ravnateljima i ne znam bilo kome, DORH-u, svima ostalima. Jednostavno nitko ovaj dom ne doživljava kao nešto ozbiljno, nešto čemu treba dati informacije kad se iste traže. Zbog toga ja smatram da je ravnatelj HRT-a sa ovakvim ponašanjem isključivi grijeh Kukuriku koalicije i mislim da je najbolje da onda oni taj grijeh lijepo ispovjede hrvatskom narodu, a na izborima će hrvatski narod procijeniti i dat će im pokoru za to. Hvala. Ivan Šuker, odgovor na repliku. dodatne podatke koji bi se pojavili vezano za iznose plaća, da li ono što smo dobili onu tablicu, da li odgovara aktualnom momentu i visini plaća danas koju imaju glavni ravnatelj i vodeći ljudi na HRT-u. Pa bi se Pa bi se možda iznenadio i predsjednik Sabora kad bi uočio da je to veća plaća nego što možda on ima, ali to hrvatska javnost i hrvatski građani koji financiraju HRT putem pretplate trebaju znati. Trebaju znati da li to, sjećate se kad smo imali situaciju da vodeći ljudi u javnim institucijama ne bi trebali imati veću plaću od ministara, predsjednika, predsjednika Vlade, predsjednika Sabora. A vrlo je interesantno vidjeti da li se toga glavni ravnatelj glavni ravnatelj HRT-a drži i da li je to dosljedno onom što je bilo rečeno. Vidjet ćemo poštovani kolega da li će naše kolege iz Kukuriku koalicije inzistirati na provedbi ovog zaključka ili će recimo kao što je to pokušao uvaženi predsjednik Sabora prvo tu točku staviti na šezdesetu na dnevnom redu, na slučajno da ne bi možda došla na raspravu u ovaj Hrvatski sabor i na neki način pokušati spremiti taj slučaj pod tepih. Nećemo to dopustiti, jer sam rekao postoje opravdane sumnje da je upravo ravnatelj tu na ovom mjestu zato što mora postupati onako kako mu gazda kaže. Poštovana gospođo potpredsjednice, kolegice i kolege zastupnici. Radi javnosti valja još jednom reći da je Hrvatski sabor raspravljao o Izvješću o radu Hrvatske radiotelevizije u ožujku i to čitav dan. U raspravi o tom Izvješću sudjelovali su predstavnici gotovo sviju klubova i izneseni su vrlo oštri stavovi i nedvosmislene ocjene iz kojih je proistekao i prijedlog kojega je Hrvatski sabor usvojio da se posebnim zaključkom zaduži glavni ravnatelj HRT-a da Hrvatskome da Hrvatskome saboru dostavi izvješće o iznosima plaća na HRT-u i to u funkciji osnivača, zakonodavca koji je donoseći Zakon o HRT-u ustrojio sve ustrojio sve standarde i elemente po kojima djeluje ta javna ustanova koja je dužna pružati informativni javni servis. I to ne zbog toga da bi derogirao bilo koju od nadležnosti glavnoga ravnatelja koju ima po tome zakonu, nego zbog toga da bi transparentnim učinio raspolaganje javnim novcem. Mnogo je puta ponovljeno, da HRT od pristojbe raspolaže velikim sredstvima. Nema ni jedne druge ustanove u RH koja raspolaže sa toliko sredstava i svaki porezni obveznik, dakle ne samo onaj koji plaća pristojbu ima pravo znati kako se troše sredstva na HRT-u. Obzirom da u svakom poslovnom pogonu sredstva za plaće praktički zauzimaju najveći dio troškova s pravom zainteresirana javnost, a u ime nje i Hrvatski sabor pokazuje visoku dozu interesa upravo za informacijama o tome kako se troše sredstva za plaće. Glavni ravnatelj ima pravo ne samo imenovati ključne ljude u sustavu HRT-a preko kojih preko kojih onda Hrvatskome saboru odgovara i za sve što se tiče poslovanja i vođenja HRT-a, nego i prema internim aktima HRT-a ima vrlo visoka ovlaštenja u definiranju uvjeta u kojima će se to poslovanje obavljati, odnosno uvjeta pod kojima će raditi zaposlenici, osobito osobe na odgovornim dužnostima na HRT-u. Zanimanje Zanimanje Hrvatskoga sabora opredmećeno u jednome konkretnome zaključku potpuno korespondira sa interesima javnosti. Hrvatski sabor nije bio nekorektan i tražio od ravnatelja HRT-a dostavu podataka koji bi po i jednome propisu bili bili označeni kao osobni podaci i čiji bi se integritet ili sadržaj trebao ili morao čuvati od javnosti. Potpuno je jasno da je zaključak Hrvatskoga sabora u tome smislu bio zakonit i korektan što je potvrdila u posebnome dokumentu i povjerenica za informiranje. Da ne zaboravimo osoba koju smo imenovali mi u Hrvatskome saboru da štiti interese javnosti i svakoga građanina na pravo na pristup informacijama. Glavni ravnatelj dostavio nam je ono što on zove izvješćem, a što su mnogi od nas okarakterizirali kao skandalozni dokument iz kojega se ne vidi ništa od onoga što je Hrvatski sabor tražio. Odbor za informiranje održao je posebnu sjednicu na kojoj je raspravljen taj pristup glavnoga ravnatelja. I na toj sjednici glavni ravnatelj se pozvao na odredbe triju zakona pokušavajući dokazati ispravnost svoga stava da odbije zahtjev Hrvatskoga sabora. Vrlo jednostavno je utvrditi da nijedna od odredbi koje su bile tada citirane ama baš u ničemu ne korespondira s onim što bi eventualno moglo priječiti glavnog ravnatelja u ispunjenju obveze koju mu je dao Hrvatski sabor. To je čista manipulacija javnošću i pokušaj da se naruga Hrvatskome saboru. Štoviše glavni ravnatelj sve da je i bilo tako, sve da je Hrvatski sabor i tražio podatke koji trebaju biti zaštićeni ili označeni bilo kojim bilo kojim stupnjem tajnosti morao je prema unaprijed utvrđenim protokolima koji postoje za raspolaganje klasificiranim podacima predsjedniku Hrvatskoga sabora dostaviti izvješće koje bi eventualno moglo nositi takvu oznaku. Ali niti ima zakonskoga uporišta niti bilo kakve potrebe da izvješće koje Hrvatski sabor traži bude označeno bilo kakvim stupnjem tajnosti. Međutim, glavni ravnatelj je otišao i korak dalje, on je javno na javnoj tribini održanoj u Hrvatskom novinarskom društvu optužio Hrvatski sabor da ga potiče na počinjenje kaznenoga djela. Poticanje na počinjenje kaznenoga djela jest kazneno djelo. Koliko ja pamtim nikada se dosad nije dogodilo da se zakonodavnom tijelu RH, štoviše tijelu štoviše tijelu koje je osnivač, koje je donijelo zakon po kojemu radi javna ustanova o kojoj je ovdje riječ tako ignorantski odgovara i u javnosti ga se optužuje za počinjenje kaznenoga djela a da to nije prošlo bez sankcija. Ako je doista dilema glavnoga ravnatelja da između ispunjenja zahtjeva Hrvatskoga sabora i smjene treba birati, ako je odlučio već da ne želi odgovoriti Hrvatskom saboru na zaključak i ispuniti zadaću koja mu je određena onda mu preostaje samo isključivo da s te dužnosti ode. Mi kao Klub zastupnika HNS-a na prijedlog Odbora za informiranje predlažemo Hrvatskome saboru da donese zaključak po kojemu će se glavnome ravnatelju dati još 5 dana vremena da dostavi dopunsko izvješće jer dokumenti koje nam je u međuvremenu poslao nisu nikakvo dopunsko izvješće nego set internih akata HRT-a, ukoliko su bili dosada nedostupni javnosti neka ih slobodno objavi na web stranici, ne treba ih slati nama, dakle ukoliko ne ispuni taj rok predlažemo Hrvatskom saboru da pokrene postupak razrješenja glavnog ravnatelja HRT-a. Hvala lijepa. Potpredsjednik Milorad Batinić, replika. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala gospođo potpredsjednice. Kolega Beus relativno kratko ste obrazložili stav stav naše stranke, HNS-a, propustili ste možda napomenuti onaj dio što smo bili raspravljali u klubu a želio bih vas dopuniti s obzirom na navode koje je glavni ravnatelj obrazložio zašto ne može dostaviti određene podatke, a što smo mi bili isto se zapitali, a vezano je i za konačni prijedlog, pitanje njegovih kompetencija. Jer smatramo da glavni ravnatelj ipak bi trebao se konzultirati sa pravnom službom, sa svojim službama da ove navode što je išlo u dodatnom dopisu da li su oni utemeljeni, Druga stvar, želio bih istaknuti da nisam imao osjećaj da je, osim u jednom dijelu kad je bilo Izvješće glavnog ravnatelja u ovoj sabornici, da je bilo politikantstva. I rasprava se nije vodila, pogotovo na odboru, da su to bila suprotstavljena stajališta političkih opcija, lijeve ili desne odnosno pozicije i opozicije. I nitko nije u raspravi išao ad homine na glavnog ravnatelja tako da ne znam koji su njegovi razlozi. Međutim velim, ponavljam, sklon sam čak vjerovati da možda i nije problem u ovom dijelu, međutim debelo se pitam i postavljam pitanje njegovih kompetencija za ovu funkciju s obzirom na ono što je podastro u pisanom odgovoru. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Odgovor na repliku, Goran Beus Richembergh. Možemo se zadržati gospodine potpredsjedniče ovoga Doma upravo na toj relaciji kompetencija jer ja mislim da je zaključak Hrvatskoga sabora bio dovoljno precizan i jasan da ga može pročitati, shvatiti i po njemu postupiti bilo tko tko ima elementarno razumijevanje za pravne dokumente. Činjenica je dakle da ta ignorancija jest smišljena. Ona je iskazana kao namjera u nekoliko navrata u javnim istupima glavnoga ravnatelja. Da glavni ravnatelj nije imao u planu doći u konflikt s Hrvatskim saborom on nikada javno ne bi komentirao zahtjev Hrvatskoga sabora već bi ili po njemu postupio ili bi s predsjednikom Hrvatskoga sabora iskomunicirao eventualne limite propisanim načinom i korespondencijom. Načinom na koji on komunicira s Hrvatskim saborom zapravo je potpuno sebe deklasirao. Hrvatski sabor može zaključkom odrediti odrediti mu još 5 dana kao što je predložio Odbor za informiranje i nakon toga stvari će biti potpuno jasne. Hvala lijepo. Pa uvaženi kolega Beus Richembergh slažem se u potpunosti sa svim vašim navodima i to na neki način potkrjepljuje ovu tezu koju je uvaženi potpredsjednik Sabora gospodin Batinić sad maloprije rekao da nije bilo politikantskog prepucavanja lijevi-desni na sjednici odbora. Konstatirali ste da je u pitanju javni novac i javni interes, konstatirali ste da je zaključak odbora korektno sačinjen, konstatirali ste da je na djelu ignoriranje stavova Sabora kroz onaj kako ste vi rekli, ali na kraju krajeva i većina klubova skandalozni dokumenat koji je dostavljen. Također ste naveli i pozivanje ravnatelja na tri zakona na sjednici odbora i to ste imenovali pokušajem manipulacije. Naveli ste čak i ono što se dešavalo van ovog doma to je poticanje odnosno njegovo karakteriziranje da ga se potiče na počinjenje kaznenog djela. No, što imamo sve oko svega se slažemo, sad imamo konstataciju da je ovo bila 60. točka dnevnog reda pa je onda vjerojatno pod pritiskom rasprava i medija i javnosti to ipak već danas došlo na dnevni red. Kad će doći izglasavanje otom potom, to ćemo vidjet. Ali imao činjenicu da ovo ništa nije slučajno i činjenicu da je ta osoba imenovana od strane politike. Ako ga je politika imenovala politika ima i ovlasti i mogućnosti da ga u tom slučaju s obzirom da je očito ignoriranje Sabora da ga i smijeni. Moj je dojam da jednostavno ne postoji dobra volja, ovo je predstava za javnost, a nešto sasvim drugo će biti odluka. Hvala. Obzirom da u Ustavu RH i u Poslovniku Hrvatskoga sabora nigdje nije zapisana dogma o nepogrešivosti Hrvatskoga sabora. Onda je doista moguće da i Hrvatski sabor pogriješi, ali ne u zaključcima kojima od drugih koji njemu odgovaraju traži određene podatke, nego možda u svojim odlukama kojima nekoga imenuje na njegovu poziciju a da zato očito ne odgovara niti zahtjevima vremena a možda niti drugim standardima. Teško je prihvatiti činjenicu da ste pogriješili, ali još je gore od toga ustrajati u pogrešci i ne napraviti nešto da se ona anulira ili ispravi. Hrvatski sabor ima mehanizme kojima može svoje eventualne pogreške priznati a njegova Ustavom definirana pozicija traži od njega da pogreške ispravlja. Potpredsjednik Željko Reiner replika. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora. Poštovani kolega Beus Richembergh nije prvi puta da se ja s vama slažem i slažem se potpuno bez ikakve rezerve s time u svezi. Ono što moramo ovaj puta i ovom prigodom priznati da je ovaj događaj zapravo jedan simptom, jedan ja bih rekao biljeg potpunog ignoriranja Sabora, potpunog nipodaštavanja Sabora od onih koje Sabor imenuje. A prisjetimo se ovoj Sabor imenuje niz dužnosnika od članova Vlade, premijera, različitih ravnatelja, voditelja itd. itd. Sada imamo vrhunac vjerojatno sumraka parlamentarne demokracije kada ravnatelj jedne institucije mirno ignorira sve što su zajednički, i to valja još jedanput ponoviti, i oporba i vladajući zaključili i zatražili od njega. Naravno da ćemo se mi suglasiti sa vašim stavom, odnosno stavom odbora koji će tražiti od ravnatelja Hrvatske televizije da u još jednom roku od pet dana da izvješće koje smo već više puta tražili. Međutim, budimo svjesni do koje razine se dovodi ovaj Sabor da mora moljakati, doslovno moljakati više puta nekog imenovanog dužnosnika kojeg je taj Sabor imenovao a doveli smo se svi zajedno u poziciju da sad dajemo ne znam treću, četvrtu, koju dvadesetu šansu moljakajući nekoga da izvješće koje je morao dati odmah na početku. To je nešto što nas sve mora duboko zabrinuti. Kolega Reiner, razlike među onima koji predstavljaju političke stranke moraju biti vidljive što je moguće više kako bi građani mogli raspoznati različitost političkih koncepata i u potrazi za najboljim rješenjima opredijeliti se za koncepte koji je različit i različito predlažu ali kad god politika uključi kao najvažniji kriterij zdrav razum onda ne bi trebalo biti razlika i ja se nadam da je ovo prigoda da zdravim razumom zauzmemo jedinstvene stavove. Hvala. Sunčana Glavak replika. kolega trebao reći dosta. Međutim ne znamo kako će kolege iz SDP-a i hoće li reći dosta. Iz onoga što ste vi iznijeli ja razaznajem da je vama dosta, jednako kao što je to i nama. Samo ću podsjetiti da je HRT jedna od tijela javne vlasti u RH, ako su to svi sportski savezi, ako su to primjerice svi domovi umirovljenika, sva komunalna poduzeća, ako ona moraju na upit javnosti dostaviti svoje podatke, zašto onda to ne mora HRT? Jednako tako gotovo je nemoguće vidjeti u sustavu HRT-a ono što se zove proaktivna objava informacija, a što je zakon jednako tako predvidio. Dakle kolega Beus, apsolutno podupirem vašu ideju da je bilo dosta jer je doista nepodnošljiva lakoća manipulacije. Samo je pitanje hoće li se ova manipulacija uz nečiju potporu nastaviti ili će netko doista reći da će se to sankcionirati smjenom glavnog ravnatelja. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Goran Beus Richembergh odgovor na repliku. Kolegice Glavak ako se sjećate kada je pokrenuta referendumska inicijativa za izmjene Ustava RH od strane Udruge za obitelj ili kako se već zove oko statusa braka onda je dobar dio građanski prosvijećene javnosti pokrenuo odnosno sudjelovao u jednoj javnoj akciji, što sve treba pisati u Ustavu. Tamo je bilo različitih prijedloga od toga kako sarma mora biti skuhana da to isto piše u Ustavu pa do određenih drugih rješenja, pa evo na tragu toga možda čak ne bi bilo loše da se upiše kada netko bude imao tako zdravorazumski složenu dvotrećinsku većinu da je glavni ravnatelj HRT-a također unesen u Ustav i to da tamo eksplicite piše da je iznad Hrvatskoga sabora. Hvala. Tomislav (HDZ)** Kolega Beus rekli ste na odboru se ravnatelj pozvao na odrednice triju zakona koji njega opravdavaju u onom dijelu neizvršenje zaključka ovog Sabora. Slušao sam pažljivo cjelodnevni raspravu o njegovim izvješćima i o HRT-u svojedobno, slušam i danas i čudim se. Čovjek kojeg imenuje ovaj Sabora, čovjek čija izvješća prihvaća ovaj Sabor, čovjek koji ovom Saboru odgovara da neće izvršiti njegov zaključak i poziva se na odrednice nekakvih triju zakona. O čemu mi govorimo? Koliko puta su već rezane plaća državnim i javnim službenicima pa i ovdje zaposlenicima u Saboru? hodite vidjeti u kakvim uvjetima rade referenti ovdje u Demetrovoj u DUDI-u gdje pravnica ima pet tisuća kuna plaću i tisuću predmeta koje ne može riješiti, a bitni su za investicije na terenu i ovdje se pojavljuje jedan čovjek koji svih nas vuče za nos. Kakvi smo mi to predstavnici svoga naroda? Mislim da nema tu nema puno priče. Kakvih pet dana odgode? O čemu govorimo? Čovjek čiju plaću ne znamo, a tu plaću prima od onoga što govorimo da kopa po kantama ili koji prima plaću 2 tisuće kuna ili tisuću 700 kuna i na nekakvoj je pomoći po općinama i gradovima, neće da ovom Saboru podnese izvješće kolika je njegova plaća. Kolike su plaće onih koji upravljaju tom firmom, a imenuje ih ovaj Sabor? I zaključak je donijelo koliko se ja sjećam ovdje jednoglasno. Nije ovdje bilo pitanje pozicije, opozicije. I dostaviti odgovor na onakav način, već je to razlog za smjenu. Jel bi volio vidjeti svog dolje direktora ili voditelja neke firme koji mom gradskom vijeću ili meni ne bi postavio nekakvo izvješće ili nekakav odgovor na pitanje koje mu postavim, koliko dugo će biti na tom radnom mjestu pa makar počekali od tih nekoliko 8 mjeseci ili godinu dana koliko treba za prihvatiti ili ne prihvatiti njegovo izvješće. Jer ovo je ismijavanje vas, mene, ovo je ismijavanje naših građana, oni koji primaju mirovinu i plaćaju pretplatu i to je bit. Kakvih pet dana. ako malo analiziramo ponašanje glavnoga ravnatelja možda čak nije daleko od logičnog zaključka da je on doista odlučio da se njega smijeni jel je njemu dosadilo biti, možda mu je stvarno puna kapa svega, ali želi otići kao neki martir kojega su valjda smijenile, a ne netko tko će otići sam. Jer pazite, logika je sljedeća, ako vam je Hrvatski sabor izmjenama i dopunama Zakona o HRT-u proširio proširio gabarite ovlaštenja, ako vas je imenovao velikom većinom, ako je veliki dio javnosti popratio vaše imenovanje uz vrlo pozitivne poruke i nade da će netko s takvim backgroundom s takvim iskustvom doista tu kuću restrukturirati, dovesti u red, omogućiti da se radi, omogućiti da se proizvodi više vlastitoga programa, zauzeti one pozicije koje su nekada bile pozicije slave HRT-a onda je onda je potpuno nelogično da se najprije svađate s cijelom javnošću pa da se svađate s nadzornim odborom od prvoga dana i da se na kraju još svađate i s Hrvatskim saborom. Tu nema zdrave logike. Tu nema zdrave logike. Logika bi bila da želite iskoristiti sve te mehanizme koji su vam dati da pokažete da doista znate da želite, da možete i da želite iza sebe ostaviti sjajan trag, čovjeka koji je uspješan, čovjek koji stvara najbolju televiziju koja može biti na ovim prostorima ne samo u Hrvatskoj, nego u cijeloj regiji u kojoj se prati program na našem jeziku, a ovo je sve suprotno od toga. Ja ne mogu drugo nego zaključiti da je gospodin glavni ravnatelj očito zasitio se toga posla i da traži izlaznu strategiju. Nikola (Nezavisni)** Hvala gospođo potpredsjednice. Kolega Beus jednu stvar ste krivo rekli, inače slažem se sa svim što ste ustanovili. Rekli ste da se glavni ravnatelj pokušao narugati s ovim Saborom. Nije se on pokušao, on je to napravio. On je to napravio i napravio je svjesno. Kažete nema logike u tom. Ma logika postoji, jer je raspodjela vlasti u ovoj državi čudna. Očito da s druge strane ovog trga netko stoji za gospodina ravnatelja Hrvatske televizije, on misli da može raditi što hoće. Međutim, bojim se da je sada pretjerao i za svoga Normalnost bi se vratila ostavkom koju dotični čovjek očito ne želi napraviti. Dali smo mu 5 dana, pa 5 puta 5 je 25, pa 25 put 5 125 pa 600, a poštenije bi bilo dati dati prijedlog za opoziv i odmah maknuti gospodina s tog mjesta jer on očito ne ispunjava svoju funkciju. Naravno da je to …/Govornik se ne razumije./… ad hominem ali on se postavlja ad hominem. On se postavlja kao jedna osoba nasuprot institucije koja ga je zaposlila. To si za pravo nitko ne bi smio priuštiti. Ne možeš poslodavca na takav način ignorirati. E pa kada se tako postavlja naravno da odgovor treba biti ad hominem ne neki drugovi rade neke stvari nego glavni ravnatelj Hrvatske televizije ne poštuje Sabor i ustavni poredak ove države, točka i zato treba otići. Richembergh, Goran (HNS)** Ja vama ne mogu ništa drugo reći nego da ste sve što ste rekli korektno samo pazite se oštroga jezika jer glavni ravnatelj razmišlja o tome da sve tuži koji govore nešto na njegov račun. Jasen (HDZ)** Uvaženi kolega Beus dobro ste izložili i prepričali tijek događaja vezano uz ovaj zaključak Hrvatskog sabora. Spomenuli ste još jednu vrlo interesantnu stvar a vezanu na poticanje na kazneno djelo, gdje je glavni ravnatelj optužio Hrvatski sabor da ga potiče da napravi nešto protuzakonito i još smo bili optuženi da se želimo miješati u neovisnost Hrvatske radiotelevizije. Podsjetit ću da to nije prvi put jer je prijetio već prije glavni ravnatelj pojedinim zastupnicama i zastupnicima da će ih tužiti sudu jer ugrožavaju valjda njegov lik i djelo svojim istupima. Gdje se krije problem oko objave ovoga ili odgovora na ovaj zaključak? Svakakve priče kruže, neprovjerene i moramo ih ne uzeti zdravo za gotovo. O malverzacijama. Podsjetiti ću da prvi sukob je bio s nadzornim odborom da se podigne granica samostalnog odlučivanja na 10 milijuna kuna unutar internih dokumenata Hrvatske radiotelevizije. Priče o tome da se neki podobni pod navodnicima nagrađuju boljim plaćama a neki evo vidimo dožive da dobe i otkaz ili opomenu pred otkaz. Podsjetiti ću da isto tako pruže priče o razno raznim ugovaranjima posla, ponovno ponavljam neprovjerene priče gdje se dogovaraju poslovi sa vanjskim firmama gdje postoji mogućnost sukoba interesa. Kada je glavni ravnatelj bio predmet rasprave na Povjerenstvu za sukob interesa, dao je izjavu. Kada sam ja dogovarao da dođem za ravnatelja televizije rečeno mi je da neću biti dužnosnik. Svi odgovori i na ovo da glavni ravnatelj mora otići su upravo na tom mjestu s kime je glavni ravnatelj dogovarao da će biti izabran za ravnatelja televizije. Tu leži zec. …/Upadica Zgrebec: Hvala. nego ga mi uvaženi kolega moramo našim glasovima smijeniti. Kolega Mesić, iznijeli ste neke neprovjerene priče i ja nemam potrebe širiti ih ili ponavljati ili prepričavati. Ali ono što mu je provjereno to je veliki poslovni uspjeh glavnog ravnatelja a to je da je ugostiteljski trakt Hrvatske radiotelevizije počišćen kao nekakvo skladište potpuno čisto, dakle tamo više nema niti jednog jedinog aparata za posluživanje posluživanje jela i pića, dakle možete jedino popiti kavu tako da ubacite neku kovanicu u neku mašinu koja je tamo postavljena sa strane. to nije u stanju pružiti 3000 ljudi koji rade na Hrvatskoj radioteleviziji nego se kuća dovela do toga da je ovrše u pol bijela dana i da im ogule sve živo što je tamo bilo. Eto toliko, to nije neprovjerena priča nego čak postoji i fotografije. I prelazimo na pojedinačnu raspravu kolega Ivan Šuker. Izvolite. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo gospođo potpredsjednice Hrvatskoga sabor.a Pa za raspravu sam se javio iz nekoliko razloga. Prije svega užasno me smeta da si razno razni ljudi koji su temeljem politike došli na određena rukovodeća mjesta dane su nam silne ovlasti i mogućnosti da upravljaju sa silnom imovinom hrvatskih građana kada zagusti tumače zakon onako kako njima paše. Ja bih se malo vratio jedno 12, 13 godina natrag kada je tada vladajuća većina 2003. u veljači donijela odluku nakon jednog ovakvog izvješća da sve inspekcije u Hrvatskoj koje se bave financijama, ovim, onim izvrše nadzor HRT-a. I tada su utvrđene porezne obveze od nekakvih 250 milijuna kuna. I gledajte, opet su se ljudi sa HRT-a našli za pravo da tumače zakon koji je donio ovaj Visoki dom. I tada su uvjeravali te na pretplatu se plaća, te ne plaća PDV itd.. Toliko samo za uvod. Danas kaže ravnatelj Hrvatske radiotelevizije da on po ovome ili onome zakonu ne može poslati iznose plaća, ustvari svih primanja, ne samo plaća, zaposlenih, čelnih zaposlenih na HRT-u. Mene samo zanima što radi saborski Odbor za zakonodavstvo. Ako je on optužio da Sabor njega tjera da napravi nešto protuzakonito onda je saborski Odbor za zakonodavstvo nama zastupnicima trebao dati zakonsko tumačenje. Ako već nas gospodin uvjerava da radimo protuzakonito, ja se sjećam sjednice ovog Sabora 2001. i 2002. kad se htjelo prikazat da je u ovoj državi sve nastalo nešto na kriminalan način, od Domovinskog rata pa nadalje, pa su dešifrirane određene državne i vojne tajne pa su se iz ove sabornice micale kamere, zvučnici itd., ali su sabornici raspravili o toj temi koja je bila interesantna, dakle deklasificirana je visoka vojna tajna i raspravljali smo u ovom Visokom domu. Pa zašto mi to sad ne bi napravili ako je sporna toliko plaća jednog ravnatelja isto tako stavit da je to najveća državna tajna, isključit kamere, zvučnike itd., kako se već raspravlja u takvim situacijama i da mi sabornici konačno to raspravimo i da skinemo s dnevnog reda. Jer ako mi nismo u stanju to napravit kao sami, jer ako nama netko kaže da ga tjeramo na protuzakonit akt, onda mu mi dokažimo da taj protuzakoniti akt nije takav i mi imamo instrumente kako ćemo doći do podataka oko toga koliko tko ima plaću. Jer naprosto mi takvim mangupčićima, oprostite mi na izrazu, trebamo doći na kraj. Pa ne može baš svatko u ovoj državi se igrati sa državnim tijelima onako kako njemu paše. Ja vama kolegice i kolege postavljam jedno pitanje. Počevši od ministara u Vladi Republike Hrvatske, koliko ministara u Vladi ima više od milijardu i 300 milijuna društvenog novca na raspolaganju? Vrlo malo. Nema ih ni 40%. Koliko čelnika jedinica lokalne i regionalne samouprave od njih 560, 570 koliko ih ima, ima veće proračune od milijardu i 300 milijuna kuna. Na prste jedne ruke ih možete nabrojati. Ali gledajte, svi su oni dužni podastrijeti hrvatskoj javnosti kolika im je plaća. Da gospodin ravnatelj i njegova ekipa zarađuju ove novce na tržištu, u utrci sa ostalim medijskim kućama, da zarade tih milijardu i 300 milijuna onda bi mogli govorit o poslovnoj tajni, ali kada hrvatski građani njima uplate milijardu i 300 milijuna i oni praktički žive od toga, jer pogledajte koliki su im ostali prihodi, zanemarivi, i kad pogledate koliko odvjetnici zarađuju na opomenama tim hrvatskim građanima da im naplate te pristojbe, onda se stvarno postavlja pitanje elementarne pristojnosti: pa zar ti građani stvarno ne trebaju znati koliko zarađuju ljudi koji stvaraju taj program. Nekima se sviđa, nekima se ne sviđa, ali o ukusima se ne raspravlja. javio sam se za raspravu iz jednog razloga, kolegice i kolege možete mislit kakvu mi ozbiljnost ostavljamo hrvatskim građanima ako se mi oko ove teme već navlačimo mjesec, mjesec i pol dana. Da li ti građani mogu vjerovati da smo mi u stanju stvarno donijet zakone i kad donesemo te zakone da oni za koje se ti zakoni donose da ih moraju primjenjivati. Dakle to je ključno pitanje. Gledajte, kolegice i kolege, kad netko od nas ovdje digne ovu pločicu povreda Poslovnika i kada predsjedatelj smatra da to nije tako nego da je drugačije, kaže vam uputu za pravni lijek obratite se Odboru za Poslovnik itd. pa će on dati tumačenje. Ali kada netko javno optuži Hrvatski sabor da ga tjera da napravi nešto protuzakonito jer znate koji bi onda bio tu najjači argument? Jednostavno da je predsjednik Sabora uputio Odboru za zakonodavstvo da da takvo tumačenje i riješili smo priču. Pa ako mi kao sabornici usvojimo takvo zakonsko tumačenje onda mi preuzimamo odgovornost na sebe da taj gospodin sutra neće biti kažnjeno gonjen. Međutim, postavlja se jedno elementarno pitanje, ako netko ima plaću u skladu s onim što je propisano aktima koje su između ostaloga usvojili ljudi koje smo mi imenovali ovdje, čega se onda ima sramiti? Pa nije ta plaća ekstremno visoka u odnosu na sve druge plaće. Međutim, ako se u međuvremenu dogodilo nešto drugo da ta plaća ima nešto drugo onda je logična stvar da se trebate nečeg sramit. na čemu bi mi trebali inzistirati i gdje ne bi trebalo bit političke podjele, a to je da nam zakonodavstvo bude takvo da ga ne može baš tumačit kako god tko hoće i da ako je već sporno i neke zakonske odredbe da ih protumači onaj tko ih treba protumačit, a da mi u konačnici ako to ne napravi Vlada, napravimo sami prijedlog izmjene zakona da eliminiramo te sporne stvari. Ja vam samo kažem oko pretplate se u ovoj državi navlačilo 20 godina. Osobno kad sam bio ministar i kad sam ugradio u Zakon o porezu na dodanu vrijednost odredbu da pretplata ne podliježe plaćanju PDV-a, ali onda je nastalo nešto drugo sporno. HRT nije imao pravo odbit pretporezno taj dio troškova koji ide pa su opet oni tumačili zakon kako njima paše, Dakle to su stvari koje se nama kao saborskim zastupnicima naprosto ne smiju dogoditi. Mi smo na prvi javni nastup i prozivku čelnog čovjeka HRT-a trebali reagirati na način instrumentima koje imamo. Kažem, ako ja dignem pločicu povreda Poslovnika moja intervencija da je netko prekršio Poslovnik se ne svidi predlagatelju on me uputi na odbor da mi on protumači jesam bio u pravu ili nisam. Ja mislim da svi mi nažalost trebali dignut pločicu povredu Poslovnika i dat zakonsko tumačenje nečega i naprosto poslat poruku preko ovoga svima kao opomenu da se nemaju pravo i ne smiju igrati sa Hrvatskim saborom. Hvala lijepo. Reiner. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Pa uvaženi kolega Šuker, ovo je jedna od nažalost rijetkih prigoda da su se i vladajući složili s oporbom i čini mi se da nema među nama velikih razlika glede toga. Međutim, vi ste postavili neka prava pitanja, a čini mi se da je još jedno pitanje ostalo visiti u zraku pa ga treba izrijekom artikulirati. Koje će biti posljedice,… koje će biti konzekvence za glavnog ravnatelja nakon ove naše diskusije. Što će saborska većina, što će vladajući načiniti jer o njima to ovisi jer imaju većinu nakon ove rasprave? Hoće li oni tražiti razrješenje glavnog ravnatelja kao što je predstavnik jedne stranke ovdje vladajućih jasno zatražio ili će to još jedanputa biti nikom ništa? Hoćemo li mi ovdje nakon tih rasprava završiti sve to tako da nakon što smo svoje frustracije jedni drugima iznijeli u nekoj vrsti ja bih rekao međusobne psihoterapije izrazivši jasno stavove o tom problemu i nikom ništa na kraju. Ili će saborska većina uistinu povući određeni potez da se ova saga nipodaštavanja Hrvatskog sabora, svih zastupnika Hrvatskog sabora uistinu dovrši onako kako bi u pravoj parlamentarnoj demokraciji morala dovršiti. Hvala lijepa. **Šuker, Ivan (HDZ)** Kolega Reiner, ja sam upravo svoju raspravu pokušao koncipirati na takav način da vidimo kakve će biti posljedice ne samo za ovaj slučaj, nego i sve buduće koje će se dogoditi. I možda bi ovo bila jedinstvena prilika da mi pokažemo da možemo djelovati i malo drugačije od onoga što nam netko nametne. Međutim, da nije bilo tu političkih kalkulacija vjerojatno bi reagirali na način kako smo reagirali, Međutim, vrlo je interesantno da je prvo došlo do sukoba članova Nadzornog odbora i čelnih ljudi ili čelnog čovjeka HRT-a. Nadzorni odbor smo imenovali mi kao Sabor, dakle ljude koje smo mi imenovali su došli u sukob zbog ovog ili onog razloga, bilo je to više razloga da ih ovdje ne pobrajamo. Mi opet nismo reagirali, nego smo smijenili taj Nadzorni odbor i izabrali drugi. E sad, kakva je poruka svima drugima koji imaju jaki politički kontakt sa onima koji donose odluke. Ako imate jaki politički kontakt, odnos onda vam je to i jasan signal da vas neće smijeniti,

ključno po meni o onome što ste govorili je kakvu sliku ostavlja Hrvatski sabor u javnosti? Na tematskoj sjednici sam rekao i to ću ponoviti. Ja ovdje imam priliku reći nešto o HRT-u, o iskustvu o iskustvu kojeg sam imao kao član Programskog vijeća, evo sada kao saborski zastupnik. I ne mogu se oteti dojmu da je Hrvatski sabor upravo upravo razlog svemu ovome, dakle ovoj sagi koja traje već mjesec i pol dana oko toga da li trebaju dostaviti izvješće o plaćama za radna mjesta, dakle bez imena i prezimena ili ne. Dakle, jednostavno Hrvatski sabor pokazuje nemoć, dakle tijela koje jednostavno nije u stanju riješit probleme koje je sam nametnuo, sam izazvao. I nadam se da ova rasprava danas koja se vodi je možda početak nekog konsenzusa, nekog konsensualnog razmišljanja o temama, dakle o kojima doista Hrvatski sabor ima što reći, odnosno koje može riješiti. I na kraju, ako je to točno što govori ravnatelj da krši zakone jedan, dva, tri, ne znam koliko, pa mene zanima kako nije problem na toj istoj Hrvatskoj televiziji, dakle kroz javni servis pustiti novinara da javno dakle pred očima cijele javnosti secira plaću, odnosno primanja sto postotnog invalida na način kako je to napravljeno gdje je izložio njega, njegovu obitelj, njegovu osobu bez obzira na bilo koji zakon, Zakon o zaštiti osobnih podataka, zaštiti ljudskih prava, bez obzira na čovjeka koji je prošao sve ono što je prošao. Zanima me koji se zakon tada kršio i zašto tada nije progovorio o tome, odnosno zašto se to dopustilo. Hvala lijepa. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Ivana Šuker, odgovor na repliku. **Šuker, Ivan (HDZ)** E kolega Milas hvala vam na ovom pitanju. Ja sam taj dio na žalost u svojoj raspravi preskočio. Dakle, hrvatskoj javnosti kad je to nekome politički odgovaralo se htjelo na silu prikazati da čelnik jedne udruge je javna osoba i njegova primanja koja nemaju uopće veze s tim što je on trenutno na čelu te udruge treba javno prikazati hrvatskoj javnosti. Ako već netko kaže da će se kroz njegovu neto plaću pokazati nekakvi osobni podaci, a znate koji su vam osobni podaci? O broju uzdržavanih članova obitelji, jer vi temeljem Zakona o porezu na dohodak nismo definirali koliki je osobni odbitak, koliko članova obitelji imate, a to se isto zna. Ne možete muljati i petljati. Prema tome, dakle to je sporno. Ali kada se hrvatskoj javnosti treba pokazati koliko onaj koji je dao dio svog tijela za stvaranje ove države dobiva temeljem zakona koji je donio ovaj visoki Sabor, jer treba u trenutcima kad država ima 300 i još nešto tisuća nezaposlenih, kada 800 000 umirovljenika ima plaću ispod 3000 kuna onda treba hrvatsku javnost šokirati s tim kako netko ima visoka primanja. A kada treba pokazati koliku netko ima plaću na račun toga ne zato što je napravi kvalitetan program i z bog toga ga gledaju gledatelji, nego samo zbog toga što hrvatski građani mu plate milijardu i 300 milijuna da bi ta kuća mogla egzistirati, e onda je tu 1001 prepreka. Pa možda je i to razlog zašto hrvatski branitelji prosvjeduju u Savskoj, zbog ove nepravde koja se pokazuje prema njima jer stalno kad nekom to paše njihova prava i kako neki kažu privilegije, oni nisu išli u rat po privilegiji, nego su išli u rat braniti Hrvatsku državu netko se s njima igra. A kad treba pokazati samo svoju plaću, onda to ne smije ni slučajno se vidjeti, jer onda ona izreka da krije to ko zmija noge je preblaga. **Zgrebec, Dragica Hvala lijepo. Kolega Šuker moram vas prvo ispraviti na početku. Rekli ste da smo smijenili članove nadzornog odbora i imenovali druge, nismo. Jeste, jeste u odgovoru. Ok bio je lapsus vjerojatno ali je stvar u tome da su ljudi sami podnijeli ostavke vjerojatno je svima jasno iz kojih razloga, a novi još nisu imenovani pa je i tu svojevrsna blokada. Kolega Kolega Šuker vi ste spominjali kako se u ovom Saboru svojevremeno raspravljalo čak i o vojnim tajnama. Da su micane kamere, mikrofoni, sve živo, a da sad u ovom slučaju nema rasprave, jednostavno nema mogućnosti jer se to ignorira. I onda ste konstatirali ili čak štoviše u jednoj replici je bilo rečeno sad sve ovisi o odluci većine. Možemo se mi zavaravati pa reći je formalno je tako, stvarno sve ovisi o odluci većine. Ali ajmo biti iskreni prvenstveno prema sebi ali i prema javnosti. To nije tako. Sve ovisi o volji jednog čovjeka. Mi imamo trenutno situaciju Luj XIV. država to sam ja. Ako kancelar, iako nismo u kancelarskom sustavu, ali ako kancelar nešto odluči onda će se glasačka mašinerija s tim složiti. Sad ja vas pitam kao ekonomista, stručnjaka po tom pitanju da li mi kao vlasnici HRT-a možemo te iste podatke zatražiti od pa da nam FINA dostavi s obzirom da ravnatelj neće? A da ravnatelja zbog ignoriranja Hrvatskog sabora jednostavno pokrenemo proceduru njegovog razrješenja? A postavljam više sebi onako retoričko pitanje hoće li jednog dana kolege koji ovdje služe da bi samo potvrđivali nečiju odluku reći onu famoznu rečenicu nismo znali? Vrijeme. Ivan Šuker, odgovor na repliku. **Šuker, Ivan (HDZ)** Gledajte kolega Novak krenut ću od kraja. Kada u političke svrhe netko želi nešto prikazati onda nema ni vojne tajne ni porezne tajne ni zaštite osobnih podataka. Ja sam vam naveo jedan primjer, a to možete vidjeti u Saboru o čemu se tada raspravljalo. Drugi primjer je Registar branitelja. Dakle, tu nema uopće problema da se objavi vojni put ljudi, gdje su bili, što su radili. Dakle, tu ništa nije sporno. Lista dužnika pod krinkom da bi se prikazalo ne znam što. Pogledajte rezultat, nakon dvije godine koliko se s te liste naplatilo? Ništa! Ali isto se moglo prikazati. Što je? Susjed je gledao susjeda, ovaj onoga, smijao mu se, podsmijavao i to je trajalo 15 dana. Dakle, sve se može. Opći porezni zakon se izmijenio jer se željelo prikazati da je nešto bilo što nije bilo. Ali vrlo interesantno da ovdje se zato što veliki vođa nije odlučio drugačije ukopalo i otuda se ne miče. E sad, ono elementarno pitanje što se postavlja to je vjerodostojnost ovog Visokog doma. Kako ćemo mi sutra donositi zakone kojim nekim ljudima mogu oduzeti čitavu imovinu ili nešto, a istovremeno nismo riješili problem toga da saznamo koliku ima plaću onaj koga smo mi osnovali i čiji smo mi vlasnik. To je ista priča da dođe nekakav tamo direktor ili radnik kod nekog od naših velikih poduzetnika ili malih, nije bitno koliko, i kaže ne, ne ti ne smiješ znati kolika je moja plaća. To će ovaj u računovodstvu izračunati, ali ti ne smiješ znati jer ti budeš znao što ja znam da ja uzdržavam jedno ili dvoje djece ili nije uopće bitno što. To vam je ista priča. Prema tome, mi se ovdje bavimo sa stvarima s kojima se naprosto ne bi bavili. Netko nas je ubacio u glib da se bavimo s tim. Recimo da ne bi znala da je Vlada danas donijela odluku o tome da se plan konvergencije

koju mi pokušavamo danas izgovoriti "Radmane daj nam podatke" za mene nema velike razlike. Gotovo da ne postoji. Sabor je pao u jedan procjep vlastitih nekakvih krivih odluka i ljudi koji dolaze ovdje jednostavno ga uopće ne doživljavaju kako oni u izvršnoj vlasti tako i svi oni ostali na rukovodećim pozicijama u javnim poduzećima, javnim ustanovama, svi oni koji ovdje donose nekakva izvješća. Inače, naš ravnatelj je vrlo vješt u riječima. Pročitao sam nedavno jedan njegov intervju u dnevnom listu gdje kaže ja nisam bio kum na vjenčanju nego sam bio svjedok. Dolazimo do pitanja nekakve elementarne iskrenosti i odnosa takvih osoba prema javnosti. Znači da mi tu javnost na neki način čak možda i podcjenjujemo. A onda iz toga proizlazi i sve ovo. Međutim, mene nešto drugo brine. Mi nismo sudjelovali u imenovanju te osobe, ako se dobro sjećate mi smo napustili, od početka smo znali da je to sve krivo i na krivim temeljima postavljeno. Naše odgovornosti u ovome nema. Međutim, što pokušavamo danas kroz ovu kratku raspravu? Pokušavamo sačuvati barem nekakve elementarne temelje ovog Doma jer je ovo zaista otišlo predaleko te nekakve demokratske letvice, demokratske dosege. Jer ako ćemo i dalje dozvoljavati da nam ministri dolaze ovdje, da nam dociraju, da nas vrijeđaju, da ne dobivamo odgovore na pitanja koja postavljamo mi smo zaista zašli u jednu ulicu iz koje će se teško vraćati bilo koja buduća većina u ovom Domu. Zabrinjava i to što SDP uopće nema stav o ovome, nismo danas ništa čuli. Čuli smo iz nekih drugih stranaka. I mislim da mi moramo kao oporbena, odgovorna stranka ustrajati na ovome jer jednostavno glasanje će pokazati da li ovo uopće sve ima smisla. Zaključak na zaključak, misao na misao i vjerojatno ćemo završiti opet možda tamo gdje smo i bili u tablici 14x4 cm kako kaže jedan zastupnik a ono što ostaje trajno jest najniži nivo demokratskih dosega koje smo uspostavili u ove 4 godine (HDZ)** Gledajte kolega Borić, Poslovnik se donosi zbog toga da bi se definirala pravila igre svih onih koji dobiju pravo da mogu izgovoriti riječ u ovom Visokom domu. Taj Poslovnik nekada vladajuća većina kreira po sebi, misleći da će im biti tako bolje, pa su se mnogi prevarili u prošlosti. Međutim, ja ću kolega Borić nabrajajući to sve što se događalo i sa svega se skidala tajna i nije bilo sporno, što je bilo daleko bitnije za RH, navesti ću još jedan primjer. Mi smo dozvolili da istražitelji iz susjedne zemlje BIH kopaju po državnom arhivu RH i čitaju sve moguće i nemoguće dokumente da bi digli optužnicu protiv hrvatskih generala da su oni navodno sudjelovali u tome. Međutim, ajmo krenuti od praktički Županjske Županjske posavine i završiti dolje skroz na Prevlaci koliko je ratnih djelovanja ih BIH išlo na Hrvatsku? Pa praktički sve. Da li smo mi kao država dobili mogućnost da uđemo u arhiv BIH i da jednostavno vršimo istragu protiv tih koji su ubijali naše ljude, rušili naše domove? Ne nismo. Dakle i to se može napraviti da bi se pokazala kooperativnost države, da bi se pokazala kooperativnost da se kazne svi oni koji su počinili eventualne ratne zločine, ali kad se treba dobiti visina nekoliko plaća e to je kazneno djelo i ne daj Bože ako se to objavi netko će završiti veli u Remetincu. Ako je to razlog za Remetinec onda nešto drugo, ona se mislim nitko ne treba bojati u Remetincu. Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Pa kolega Šuker, između ostalog podsjetiti ću vas da su problemi počeli izmjenom Zakona o HRT-u. Prilikom Prilikom donošenja mi smo se oštro usprotivili i tada rekli da smo protiv toga da se glavnom ravnatelju ma kako se on zvao daju faraonske ovlasti. Dakle po nama je problem počeo od tog trenutka. U ovom trenutku istine radi ne postoji ni kontrolni mehanizam glavnog ravnatelja a to je nadzorni odbor koje je raspušten, a novi još nije imenovan. Jednako tako indikativno je što kolege koji su zdušno zagovarali njegovo imenovanje ništa o tome danas ne žele reći. Postavlja se u onom političkom kontekstu može li glavni ravnatelj sve to činiti jer ima ono što se naziva debelo političko zaleđe? Moglo bi se to i tako iščitati. Ni u jednom trenutku kada diskutiramo o HRT-u ne dovodimo u pitanje uređivanje, koncepciju ili nešto slično kada govorimo ovdje iz sfere politike. Međutim, kolega Šuker znate tko to dovodi u pitanje. Primjedbe koje su upućene povjereniku za informiranje HRT-a uglavnom gledatelji javnog servisa žale se na neprofesionalnost i neobjektivnost i to je činjenica, to se sve može iščitati iz njegovog izvješća. Jednako tako kada se donosio zakon i kada smo ukazivali da ima prevelike ovlasti povisio si je raspolaganje bez suglasnosti nadzornog odbora dakle novcem u visini od 10 milijuna kuna, ali i ono što je bilo zabrinjavajuće da gospodar života i smrti određuje plaće na temelju odluke ravnateljstva i sebe glavnog ravnatelja, dakle ima pravo nekome smanjiti po vlastitom nahođenju ili povećati plaću. Mislim da su tu novinari, urednici ili kreativno osoblje dovedeni do onoga što se zove autocenzura a što je nedopustivo. Pa kolegice Glavak ja mislim da ste vi u zadnjem djelu svoje replike u principu dali odgovor na pitanje zašto je netko isforsirao ovu priču oko plaće. Trebalo je jednostavno ono što je ključno i za što je osnovan HRT, zašto je donesen zakon da se plaća pretplata obvezna, zašto je donesen zakon temeljem kojeg Vlada Republike Hrvatske sklapa ugovor sa HRT-om oko njihovih obveza koje moraju napraviti da bi imali takvu i takvu visinu pretplate. Dakle, mi ne raspravljamo tome iako kad pogledamo što je naš zadatak to bi trebalo biti naša primarna rasprava. Međutim, nama je servirano ovdje namjerno priča oko toga da nam se ne daju podaci oko plaće, to je jednostavno ko kad bacite kost i onda se svi zabave oko toga, tako je i nama bačeno i prošlo je to izvješće ovako da nitko nije raspravljao o tome. Ja sam prilikom rasprave o izvješću o ratu Hrvatskog olimpijskog odbora pokušao usporediti mišljenje Vlade oko toga izvješća i mišljenje Vlade oko HRT-a. Dakle, tamo je

ne forsira da se primarno radi ono što bi trebalo raditi, ono što plaćaju hrvatski građani nego se žele baviti kadrovskom politikom. Dakle, ovdje smo stavili svog čovjeka, on može raditi što hoće i kako hoće, odlučio je raditi ono kako mu mi kažemo a mi ćemo ga štiti a tamo navodno je nekakav čovjek koji nama baš ne odgovora pa ajmo ga lupiti po tome da je on nešto napravio sa Sportskom televizijom a boli briga nekoga što hrvatski umirovljenici, hrvatski građani praktički ne mogu pogledati niti jednu sportsku priredbu ako nemaju dopunski program, a taj dopunski program se nažalost nemaju platiti nemaju platiti jer nemaju primanja. I to je sukus problema, ali nažalost nama su bacili ove plaće i mi se bavimo s tim umjesto da bavimo sa krucijalnim problemima. Hvala vam lijepo gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega Šuker, i u svojoj raspravi i u odgovorima na replike, ali i u pitanjima da li ste zaista sažetak svega, o čemu se tu zapravo radi? Ja bih rekla da se zapravo radi da je počela i već traje četiri godine kampanja, a vidimo sada i iz Marasovog EPP-a zavrti priču. Pa jeste, ovo je zavrti priču. Ja sam jučer upozorila na medije i upozorila na način što se radi od ovog časnog doma, kako se ga želi prikazati. Međutim, čini mi se da u maniru velikog meštra u Banskim dvorima širi se jedan osjećaj preko medija, preko HRT-a koji je medij koji svi plaćamo, ne samo mi koji možda imamo, nego i umirovljenici koji nemaju novac, pa se onda želi omalovažavati i institut predsjednice RH i ono što je jako žalosno i ovaj institut Hrvatskog sabora žalosno, tužno tužno završit će brzo ja sam sigurna već nakon parlamentarnih izbora. Međutim kako vratiti dostojanstvo i saborskog zastupnika koji pita koji traži odgovore i saborske manjine? Saborska većina je dobila nevidljivi flaster, oni na sva važna pitanja i onako ne raspravljaju i nemaju na to odgovore jer među saborskom većinom ima zaista ljudi koji misle isto ovako kao što ste vi govorili u svojoj raspravi. Ali nemoćni

da je to napravljeno da je ustvari predsjedništvo Sabora zatražilo i predsjednik Sabora to od tog mjerodavnog odbora, mi bi danas imali njihovo mišljenje i onda sva ta priča ja to ne mogu dati zbog ovog, onog pada u vodu, a mi bi pokazali odlučnost hrvatskim građanima, a isto tako i hrvatskoj Vladi da ono što smo zaključili da se to mora provesti, provesti isključivo u interesu hrvatskih građana. I to je onda transparentnost, a ne što nam netko želi prodati pod transparentnost. I ono što mene čudi jer kada pogledati životopis i karijeru čelnog čovjeka HRT-a ona je pa htio to netko priznati ili ne ona je impresivna. On je bio godinama na čelu jedne od najjačih tvrtki, prema tome vjerojatno se ovakvom načinu ponašanja nije naučio tamo jer da je na takav način tamo djelovao brzo bi odletio. Očigledno ovo njegovo ponašanje je posljedica nečijeg političkog pritiska da se narod zabavi s tim. I opet se vraćamo na onom rimskom, kruha i igara problemi prođoše. glavni ravnatelj HRT-a usudio ovako napisati i odgovoriti Hrvatskome saboru i nama zastupnicima da nema iza sebe vrh Vlade i vrh SDP-a to se usudio ne bi jer jasno da i on sam zna da nema za to podršku SDP-a za ovo što radi da bi se već ovdje u Hrvatskom saboru pokrenula procedura njegove smjene, prema tome to je potpuno jasno. Takvim svojim odgovorom i stavom glavnog ravnatelja HRT-a nastavlja se podcjenjivanje i minoriziranje ovog Sabora. I ja i vi već dugo vremena sjedimo u ovom Visokom domu i možemo se usuglasiti da u 7 ovo je 7.saziv Hrvatskog sabora od stvaranje neovisne RH nikad Hrvatski sabor nije bio manje uvažavan i nikada nije bio ovako minoriziran i podcijenjen. sve važniji projekti hrvatske Vlade koji bi morali proći kroz rad i raspravu u Hrvatskom saboru se ne događaju. Vlada je pokrenula proces monetizacije, o tome Hrvatski sabor nije bio upoznat, Vlada je pokrenula proces istraživanja ugljikovodika, o tome Hrvatski sabor nije bio upoznat, Vlada je pokrenula privatizaciju brojnih poduzeća pa i HEP-a u zadnje vrijeme govori se o prodaji HEP-a opet mimo Hrvatskog sabora, Vlada je najavila privatizaciju ACI-a HŽ Cargo-a, Croatia sve se to događa izvan dosega saborskih zastupnika i hrvatske javnosti. Prema tome, kada se tako podcijeni i minorizira Hrvatski sabor onda se tome vrlo lako pridruže i ostali pa i glavni ravnatelj HRT-a. Hvala. Kolega Šuker, niste se javili. Odgovor na repliku. **Šuker, Ivan (HDZ)** Dakle kolega Bačić, ovdje je jasno ovo je stvar političke odluke jer ako se ne varam, ako se sjetite rasprave u ime najvećeg kluba vladajuće koalicije onda iz te rasprave s moglo zaključiti njihovo nezadovoljstvo. Međutim očigledno ta rasprava nije bila u dogovoru sa velikim vođom i onda je uslijedila zaštita jer da nema te zaštite onda bi mi ovaj zaključak davno proveli. Zašto? zato što postoj tisuću i jedan instrument da se on provede. Jer ja sam rekao u ovom Visokom domu su se isključivale kamere i mikrofoni da bi se rasprava … /Govornik udaljen od mikrofona, ne razumije se./ … zato što je netko mislio da će dokazati nešto i na kraju se to nije dokazalo. Pa ako je tolika tajna onda onda bi se dogovorili pa bi jednostavno maknuli medije van pa bi mi to raspravili pa da vidimo što se tu taji. Da li je stvarno onakva plaća kao što je rečeno ili je nešto drugo ili se s ovom plaćom želi skrenuti pozornost s nečeg drugog, a ja mislim da je ovo drugo. Zaključujem raspravu. O zaključku ćemo glasati idući tjedan.